Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za Europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite državni tajniče! Uvaženi gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici! Vlada Republike Hrvatske predlaže Zakon o kreditnim unijama kojim se želi urediti poslovanje današnjih štedno-kreditnih zadruga. Pri ranijoj raspravi bilo je dosta spomena štedno-kreditnih zadruga koje su specifične financijske institucije čije se poslovanje zapravo temelji na međusobnoj razmjeni novčanih sredstava njezinih članova uvažavajući njihove zajedničke interese i načelo uzajamne pomoći. Ono što je važno za reći u ovom dijelu da je nažalost današnja situacija izmjenom zakona u 2002. godini ovaj dio uzajamnosti zapravo nestao i na taj način se naravno su štedno-kreditne zadruge postale i funkcioniraju kao društva kapitala a zapravo legislativno se ne nalaze u sustavu dakle zakonski nisu pokrivene kao ostala društva kapitala. Stoga i prijedlog ovog zakona ide u tom smjeru ali ide i u smjeru dakle da je potrebno ovaj oblik institucije urediti sukladno pravnoj stečevini Europske unije na način da se kreditne unije izuzmu od primjene pravila o kreditnim institucijama što znači od pravila o solventnosti, upravljaju rizicima koje se provode kroz bazel 2 regulativu. Naravno u tom smislu treba reći da je bazel 2 regulativa odnosno odredbe bazela 2 na određen način će se primijeniti na banke a kreditne unije bi bile u tom smislu izuzete. Ono što je naravno potrebno i vrlo važno je da ovaj zakon bude donesen kako bi se kreditne unije kao što sam maloprije rekao uskladile odnosno počele funkcionirati do 1.1.2008. godine i kako bi naravno u tom smislu mogli tražiti izuzeće od primjene direktive o kreditnim institucijama. U Republici Hrvatskoj danas posluju 124 štedno-kreditne zadruge sa ukupnom aktivom od 1,5 milijardi kuna. Današnjim zakonom iako je utvrđeno kao što sam rekao načelo zajedničkog interesa uzajamnosti, ostalim odredbama je nedostatno uređena sama provedba osnovnih načela i ono što je važno dakle da je institucija štedno-kreditne zadruge u većini slučajeva odstupila od osnovnog načela poslovanja i u određenim slučajevima poslovanje predstavlja štedno-kreditnih zadruga predstavlja instituciju kroz koju se ostvaruje kroz visoke, kroz doista visoke kamatne stope na depozite a naravno na račun visokih kamatnih stopa na kredite i određenih drugih naknada visok prinos što što je važno za reći pojedinim članovima. Dakle, pojedine štedno-kreditne zadruge imaju efektivnu kamatnu stopu preko 100%, efektivnu kamatnu stopu na određene kredite preko 100% a znamo da su u tom slučaju se nalaze tamo građani u teškom socijalnom stanju iz kojeg se na takav način iako postoji Zakon o kamatama koji propisuje da kamatne stope ne mogu biti veće od 19% oni to rade na način da građanima i određenim obrtnicima daju kredite po 12% ali pri tome naplaćuju godišnju naknadu od recimo ili jednokratnu naknadu od 30% vrijednosti kredita. I naravno na taj način naplaćujući naknade izbjegavaju i zaobilaze dio Zakona o kamata što naravno nadzor Ministarstva financija sankcionira ali nemoguće je 124 štedno-kreditne zadruge permanentno pratiti. I u tom smislu je vrlo važno da se na ovaj način vrati nazad onaj dio uzajamnosti što se kroz ovaj zakon pokušava i postići i na taj način da se dođe do osnovnog cilja i načela poslovanja štedno-kreditnih zadruga. Također, s obzirom da je pristup po članstvu štedno-kreditnih zadruga vrlo jednostavan uplata zadružnog udjela u iznosu od 1 kune, štedno-kreditne zadruge prema pravnoj stečeni predstavljaju kreditne institucije. Što se događalo s takvim institucijama koje se nisu mogle uskladiti sa direktivama kreditnih institucija? Jednostavno su bili izbrisani. Primjerice Slovenija je ukinula štedno-kreditne zadruge i tamo ih uopće nema. Doslovno su izbrisane. Dakle, Vlada Republike Hrvatske daje šansu i ovim zakonom omogućuje da oni koji ne mogu postati štedne banke imaju prostor u kojem mogu poslovati kao kreditne unije. Stoga je predmet ovoga zakona uređenje novog oblika kreditne unije čije se poslovanje temelji na ostvarenju zajedničkog interesa članova a osnovni cilj poslovanja kreditne unije je ispunjavanje potreba članova kreditne unije kroz odobravanje kredita i primanje depozita ali ne isključivo u jednom smjeru. Obilježja su dakle kreditne unije da oni posluju samo međusobno kao članovi, poslovanje samo sa članovima, oni mogu biti fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, fizičke osobe, poduzetnici, obrtnici, članstvo kreditne unije temelji se na određenom načelu, zaposlenje kod istog poslodavca, pripadnost određenom zanimanju ili profesiji, prebivanje na određenom području, dakle regionalna samouprava, temeljni kapital iznosi najmanje 500 tisuća kuna i čine ga zadružni udjeli. Poslovi kreditne unije isključivo za članove i u domaćoj valuti. Dakle, oni primaju novčane depozite, odobravaju kredite, obavljaju mjenjačke poslove, odobravanje novčane pomoći, davanje jamstva za obveze pojedinih odnosno obveze članova kreditne unije. Poslovi, naziv kreditne unije predložen je iz slijedećih razloga. Dakle, naziv štedno-kreditnih zadruga nema tradiciju jer je primijenjen zapravo tek od '98. godine. Neprihvatljiva je riječ štedna zato što ili njezin oblik jer cilj članstva u ovakvoj instituciji nije štednja nego međusobno potpomaganje odnosno međusobni odnos članova. Depoziti međusobni odnos članova. Depoziti odnosno štedni ulozi nisu osigurani od strane države, dakle nisu osigurani od strane države kao što je to slučaj kod institucija koje su pod Zakonom o bankama, dakle banke i štedne banke nakon što uvaženi dom usvoji izmjene i dopune Zakona o bankama. Negativna percepcija javnosti kroz poistovjećenje s lihvarenjem. Dakle, tu ne treba trošiti puno riječi. Spominjali smo i stupove, spominjali smo visoke kamatne stope, spominjali smo razne naknade. Dakle, kroz sve te načine se stekla negativna percepcija štedno-kreditnih zadruga u javnosti. I ono što je vrlo važno dakle da većina zemalja Europske unije koristi naziv kreditna unija. jednakost svih članova i primjena istih mjerila i uvjeta za sve članove, financijska stabilnost poslovanja, pristup članova povoljnim izvorima financiranja, izuzeće od primjene pravne stečevine Europske unije koja se odnosi na kreditne institucije. Ono što se omogućuje je pojedinim štedno-kreditnim zadrugama nastavak poslovanja u obliku kreditne unije. Oni koji ne žele poslovati dalje kao kreditne unije mogu se ili ili dovoljno su ojačali mogu se registrirati kao štedne banke ili mogu odustati od daljnjeg poslovanja. Važno je reći da će sve u ovom slučaju i nakon usvajanja ovog zakona i kreditne unije, i štedne banke i banke biti pod nadzorom Hrvatske narodne banke. Osnovni razlog tome je to da monetarne institucije prema najboljoj svjetskoj praksi gdje spadaju i kreditne unije trebaju biti pod nadzorom središnje banke što je kod nas Hrvatska narodna banka. Predviđeno je prema tome i traženje izuzeća, primjene direktive 12 iz 2000. od primjene za kreditne unije. Takvo izuzeće za ovakav tip institucije dobile su i druge države članice Irska, Austrija i Latvija. Stoga Vlada, ponavljam, ponovno daje mogućnost štedno-kreditnim zadrugama da se preoblikuju u kreditne unije

umjesto da se ukinu naglo u jednom trenutku kada bi Hrvatska htjela ući odnosno bila spremna za ulazak u Europsku uniju zakonom se omogućuje, onim prethodnim zakonom koji je bio na raspravi, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bankama da se preoblikuju u štedne banke i da posluju kao banke sa malim ovlaštenjem ili da se preoblikuju u kreditne unije i na taj način doista se vrate pod okrilje osnovnih ciljeva funkcioniranja uzajamnog djelovanja unutar jedne takve kreditne institucije. Hvala lijepo. Hvala. Da, upravo radi ovih amandmana koje sam prije obrazlagao pa dopustite da kratko izvijestim Sabor o stavu na odboru. Mi smo kao matično tijelo raspravljali o tom zakonu i Vlada nas je informirala, naime predstavnici što s kreditne unije, da ne čitam sve skraćeno ću pokušati, i osnovne funkcije u tome. Bilo je nešto rasprava. Rasprave su išle otprilike u dva pravca i to, prvo iznijeto je mišljenje da je ostavljen prekratak rok zastupnicima da se temeljno pripreme za raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o kreditnim unijama. Drugo, u svezi odredbe članka 9. stavka 3. konačnog prijedloga zakona kojim se regulira tko može biti član kreditne unije istaknuto je mišljenje prema kojem nije potrebno nabrajati ispunjavanje jednog od uvjeta za ostvarivanje prava na članstvo u u kreditnoj uniji kao što je predloženo u 4. točci valjda predmetnog stavka te je predloženo njegovo brisanje jer je uvjet isključivo jedan drugi, pa je nabrojano tamo može biti bilo koji od tih. Prema tome, mislimo da ne treba biti nabrajanje svih uvjeta. U raspravi na odboru iznijeto je niz prijedloga amandmana koje su u pisanom obliku uputili Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga banaka, Savez štedno-kreditnih zadruga o kojima je odbor raspravljao i odlučio neke od njih predložiti i predložio ih kao amandmane odbora. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova pet za i dva suzdržana predložiti Hrvatskom saboru donošenje ovog zakona. I sad slijedeći amandmani, upravo ono što je bilo vezano i prije, zato želim prokomentirati kratko. Amandman jedan "U članku 18. konačnog prijedloga zakona u stavku 2. u drugom redu broj "3" zamjenjuje se brojem "4". Naime, riječ je čini mi se o mandatu predsjednika uprave kojem je bilo predviđeno tri godine a mi smo smatrali normalnim da to ide na četiri godine kao što je nadzorni odbor na četiri godine, i predlažemo taj amandman. Drugo, u članku 79. konačnog prijedloga zakona u stavku 2. riječi: "do 31. ožujka 2007." mijenja se i glasi: "do 30. lipnja 2007". To je opet ono što smo i prije komentirali, sa dakle produženjem roka. Zatim, u stavku 5. istog članka riječi: "a najkasnije do 15. travnja 2007. godine" mijenja se riječima: "najkasnije do 15. srpnja 2007. godine". Obrazloženje, predloženim izmjenama osigurat će štedno-kreditnim zadrugama duže vrijeme za donošenje odluke da li će nastaviti poslovati kao kreditna unija ili kao štedna banka, ili će donijeti odluku o likvidaciji. Dakle, produžili smo primjereno rokove jer se do kraja godine ima donijeti zakon, odnosno prijedloga zakona u stavku 2. riječi: "do 1. svibnja 2007." mijenja se riječima: "1. rujna 2007.". Obrazloženje, predloženom izmjenom produžava se rok u kojem zadrugar štedno-kreditne zadruge koji želi postati dioničar štedne banke treba dati izjavu o tome koju potvrđuje javni bilježnik itd. Prema tome, mi smo smatrali da ovim amandmanima možemo i treba intervenirati da bismo udovoljili većini ovih uvjeta. Hvala. Zahvaljujem. Ostali odbori ne uzimaju riječ. Dakle, u ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Gospodine podpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Već je rečeno u obrazloženju da zapravo ovaj Prijedlog zakona o kreditnim unijama predstavlja kao i izmjene Zakona o bankama koji smo već raspravili zapravo predstavlja usklađenje ovog dijela odnosno poslovanja štedno-kreditnih zadruga sa zakonodavstvom Europske unije. Naime po, u poglavlju financijskih usluga i bankarstva pod dodatkom a) točke 391. kao što piše u obrazloženju predviđeno je usvajanje i stupanje na snagu Zakona o štedno-kreditnim zadrugama u drugom kvartalu 2006. godine. Mi kasnimo puna dva kvartala sa ovim usklađenjem. I eto sad je došao taj veliki set zakona kojih eto tako baš ne na ozbiljan način ne možemo ni proučiti niti raspraviti. Da je Vlada zapravo željela usklađivati Zakon o štedno-kreditnim zadrugama govori, u prilog tome govori i odluka Ministarstva financija koju je još u ožujku ove godine osnovao jednu komisiju koja je trebala raditi na usklađenju Zakona o štedno-kreditnim zadrugama u koje su bili uključeni i predstavnici štedno-kreditnih zadruga i oni su u međuvremenu održali i dva sastanka izradili jedan radnik materijal novog Zakona o štedno-kreditnim zadrugama. S obzirom da nije se raspravljalo o tom radnom materijalu predsjednik Saveza štedno-kreditnih zadruga je uputio jedno pismo Ministarstvu koje nosi datum od 21. studenog 2006. godine upravo o problemu što i, prolaze svi rokovi da bi se izvršilo usklađenje ovog Zakona. U međuvremenu na Vladi je prihvaćen prijedlog zakona koji je upućen i u saborsku proceduru. Mislimo da nije dobar način kako se usklađuje ovo područje s obzirom da se tobož htjelo to raspraviti i sa onima koji su najviše zainteresirani a to su postojeće štedno-kreditne zadruge kojih u Hrvatskoj ima 124 a da na kraju zapravo njihovo mišljenje nije uvaženo. Postoji dosta uznemirenosti kod ljudi koji vode sadašnje štedno-kreditne zadruge s jedne strane zbog kratkog roka. Zbog druge strane što se treba obaviti značajne poslove, razgovore, pregovore sa postojećim zadrugarima kako bi se u roku od 3 mjeseca ili ako se prihvati ovaj amandman u roku od 6 mjeseci donijela odluka o preoblikovanju. Jer ne radi se ovdje samo o donošenju odluke nego treba učiniti i određene predradnje što ću kasnije kroz neke komentare i primjedbe na pojedine odredbe predloženog zakona i reći. Ovdje se kaže u obrazloženju da je namjera zapravo donošenja Zakona o kreditnim, kreditnoj uniji odnosno izmjene Zakona o bankama kojim se uvodi štedna banka vraćanje povjerenja u štedno-kreditne zadruge jer su eto zbog određenih malverzacija koje su bile u nekim od tih zadruga zapravo građani izgubili povjerenje. Da bi se istovremeno reklo eto da ta kontrola koju je trebalo obavljati Ministarstvo financija nije bila efikasna i sad ćemo to sve prebaciti na Hrvatsku narodnu banku koja je do sada kontrolirala poslovne banke. I već i na samom Odboru a i danas je ponovljeno kako su te štedno-kreditne zadruge imale visoke, nenormalno visoke kamate, visoke naknade kao da takvih naknada nemate i u bankama. Vi imate formalno kamatnu stopu, ali plaćate ili jednokratnu naknadu ili naknadu na više razina. Kod puštanja, kod odobrenja kredita, kod puštanja u opticaj kredita i tako dalje i tako ili iznimka samo u štedno-kreditnim zadrugama. A zašto tu idu najsiromašniji slojevi stanovništva posuđivati odnosno dizati kredite ili pozajmice? Vjerojatno je problem što ih drugdje ne mogu dobiti. Pa se javljaju upravo takvim institucijama. I sada nekoliko konkretnih komentara i U članku 2. se kreditna unija definira kao financijska institucija. U članku 3. se definiraju njezini poslovi između ostaloga u tim poslovima koje bi ona mogla obavljati nema više platnog prometa. Danas 11 štedno-kreditnih zadruga, među njima i obrtničke štedno-kreditne zadruge obavljaju platni promet temeljem odobrenja Hrvatske narodne banke i ukoliko bi one htjele, mogle ili htjele nastaviti taj posao morale bi se oblikovati u štednu banku i podići svoj temeljni kapital na 8 milijuna kuna. Do sada su one morale imati temeljni kapital od 100 tisuća. Dakle za kreditnu uniju se to povećava 5 puta, ali za štednu banku čak na 8 milijuna kuna i to nije tako jednostavno doći do tog temeljnog kapitala jer bi to zapravo trebali uplatiti osnivači. Šta bi one mogle sve obavljati? Navodi se 5 poslova, između ostalog u točki 4. kaže se: «Dodjeljivati novčanu pomoć članovima kreditne unije». Moram reći da ja ne razumijem, ali i ljudi koji bi to trebali razumjeti i koji se bave tim poslom zaista ne znaju šta je to? Je li to neka bezpovratna pomoć kad na prvom mjestu, kad se na prvom mjestu kaže može odobravati kredite članovima kreditne unije u domaćoj valuti. A davati novčanu pomoć, jel' su to neke pomoći, donacije ili šta je to zaista je jedna, na ovakav način nije jasno. U članku 5. povezat ću to sa člankom 7. kaže se da kreditnu uniju može osnovati 50 ili više osoba koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. Do toga ćemo kasnije doći. Da, govori se tu dalje o Statutu, ali ja ću se zadržati samo na ovom 1. stavku. Da bi se u članku 7. reklo da temeljni kapital unije ukupni je iznos članskih udjela. Da on mora iznositi najmanje 500 tisuća kuna. Da u cijelosti mora biti uplaćen u novcu. A u stavku 6., 5. toga članka kaže se da najviši iznos članskih udjela pojedinog člana kreditne unije i s njim povezanih osoba ne smije biti veći od 5% ukupnog iznosa članskog udjela. Ako je najmanje 50 osnivača onda oni ne mogu imati 5% nego mogu imati samo 2%. Ili ako će imati najmanje, najviše 5% onda ih ne može biti 50 nego 20. Dakle vidi se da tu baš nije konzistentno pisano i očito da se ovaj zakon pisao u žurbi. U članku 9. govori se tko može biti član Kreditne unije i ovdje se kaže da su to trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a znate ima puno malih poduzetnika čiji je kapital ili ukupna vrijednost njihove tvrtke daleko manja nego što je to vrijednost jednog obrta pa je pitanje zašto ne bi i oni mogli biti ili i neke sportska društva ili slično. Makar u stavku 3. se ne govori da trebaju ovi uvjeti koji su nabrojeni kao četiri uvjeta biti kumulativni već treba zadovoljavati samo jedan od uvjeta, onda kada idemo analizirati svaku pojedinu točku u prvoj se kaže zaposleni kod istog poslodavca. Zašto bi oni bili u nekakvoj kreditnoj uniji. Oni to mogu ostvariti kod svog poslodavca ako to tako žele imati tamo. Pripadaju određenom zanimanju. Bilo je čak i komentara hoće li se to po strukovnim nekakvim, strukovno obrtnici organizirati u kreditnoj uniji hoće to biti mesari, pekari, hoće to biti umirovljenici itd. da prebivaju na istom području. Kasnije se to kaže da je to područje lokalne, jedinice lokalne i područne regionalne samouprave. Dakle, da je to područje i općine i županije mora biti i jedno i drugo, ne? A što jedno zapravo besmisleno je to tako napisati jer ako su na području jedne regionalne samouprave, jedne lokalne jedinice onda su na toj. Ne mogu biti na području druge regionalne samouprave. A točka 4. zapravo kaže da to mogu biti svi, jer kaže koji su međusobno povezani na drugi način koji je sukladan ispunjenju zajedničkog interesa. Dakle, uopće ove tri točke prve onda su bespotrebne. Kaže se kako se pristupa u kreditnu uniju? Kaže osoba koja želi postati član kreditne unije dužna je u pisanom obliku podnijeti zahtjev za pristupanje u kreditnu uniju, a onda u stavku trećem se kaže da odobrenje za pristupanje u kreditnu uniju donosi nadzorni odbor kreditne unije jednoglasnom odlukom svih članova. Što to znači u praksi? Dnevno se može pojaviti na pedeset, stotinu ljudi koji žele postati član kreditne unije i tako se mogu javljati javljati svaki dan. To znači da bi nadzorni odbor morao permanentno zasjedati u punom sastavu jer inače ne može donijeti odluku da netko postane član. I onda vidite kad sam rekla da se brzopleto to pisalo u većini članaka vam se govori o članskom udjelu, ali vam se onda u članku 12. pojavljuje odjedanput zadružni udjel, zadružni ulog. Dakle, i to bi trebalo onda u članku 12. izmijeniti u članski udjel. U dosta članaka se govori da ako zakonom drukčije nije određeno da se onda primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću. Drugim riječima, kreditna unija je trgovačko društvo i onda neke stvari bi trebalo ili primjenjivati tako kako piše u Zakonu o trgovačkim društvima ili precizirati u samom zakonu. Pa ćemo krenuti dalje gdje se govori o uvjetima za imenovanja člana uprave. Kaže da ima najmanje srednju stručnu spremu danas kažu barem prema nekim informacijama koje sam ja dobila. Zapravo, do sada mora imati visoku stručnu spremu i adekvatno iskustvo. U članku 18. u stavku 2. govori se da uprava ne može imati mandat dulji nego od tri godine dok istovremeno Zakon o trgovačkim društvima kaže da uprava ima mandat od pet godina, a nadzorni odbor od četiri godine. Dakle, trebalo bi onda reći što se tu Što se tiče same skupštine govori se tko čini skupštinu. Ali kada se govori o odlučivanju onda u stavku, u članku 30. u stavku prvom kaže se da skupština kreditne unije može valjano odlučivati ako je na njoj prisutno više od polovine svih članova skupštine. Što ako članovi ne žele prisustvovati skupštini? Može se desiti da skupština se nikad neće održati jer nikad neće imati više od polovine svojih svojih članova. Zakon o trgovačkim društvima to regulira da se statutom može utvrditi što je kvorum. Što ako dva puta se ne može održati skupština onda kvorum čini onaj tko želi prisustvovati skupštini. I tako bismo mogli onda do kraja makar vrijeme brzo ističe dati još značajnih primjedaba. Na primjer, kada se govori o pričuvama kreditne unije u članku 37. ako se ona ima osnivački ulog onaj najmanji od 500 tisuća kuna onda će ona morati postići, usmjeravati dobit u kreditne pričuve dok ne iznose 160 tisuća kuna što mislim da nije, dakle jednu petinu svog osnivačkog uloga što isto bi onda vjerojatno trebalo uskladiti i sa Zakonom o trgovačkim društvima ako se pozivamo da se one primjenjuju. I što se tiče kako je vrijeme pri kraju reći ću samo oko kaznenih Naime, i tu mislim da bi to onda trebalo uskladiti. Prekršajne odredbe u članku 75. govore o tome koje su kazne za pojedine prekršaje ako to učini kreditna unija. Ali za odgovornu osobu će taj prekršaj, ako učini taj prekršaj biti pet do dvadeset i pet tisuća kuna. Istovremeno ako ta odgovorna osoba radi u štednoj banci onda će biti kažnjena sa tisuća kuna. Vjerojatno bi to trebalo i jedan i drugi zakon uskladiti. Očito je kao što sam rekla u uvodu, zakon je pisan na brzinu nije konzistentan i nije bez bitnih popravaka prikladan za donošenje. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Đakić. sukus onih potreba i sigurnosti građana Hrvatske i govori o svim detaljima koji su potrebni da bi se osigurala njihova ušteđevina tako da mišljenje ili iskazano uvjerenje da je on pisan na brzinu uopće ne stoji. Da ste imali mogućnosti, volje i znanja trebali ste napraviti takav zakon davno. Riječ u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice ima uvaženi zastupnik Šime Prtenjača.

s jedne strane radi domaće regulative i svih neugodnih iskustava i spoznaja koja smo imali do sada i pokušati to ispraviti i uskladiti naravno, a s druge strane i radi potrebe screeninga, odnosno usuglašavanja akata, zakona po pojedinim područjima kako ih ne bismo tijekom iduće godine došli u situaciju mijenjati nekoliko puta. I s treće strane apsolutno, pa zato smo i kao odbor dali Vladi ili ćemo mi direktno dati, a Vladi sada dajemo mogućnost da putem svojim amandmana, ukoliko uoči bilo koji od propusta koji se ozbiljnije mogu odnositi na ove zakone da ih također usklade, što mislim da ne bi trebali biti nekakvi problem ukoliko uistinu postoje ozbiljni razlozi. Svaki je zakon ma kakav on bio kad se donosi naravno kad se tiče onih na čije područje rada i života se odnosi izaziva određene sumnje, nelagode ili primjedbe. Tako smo imali zahtjev vjerojatno kada bismo anketirali sve štedionice, štedno-kreditne zadruge da bi iz izuzeća svaka od njih bila za status quo kakav imamo danas. Naravno da upravo iz ova dva razloga koja sam iznio mi ne možemo prihvatiti takvo stanje. Čuli smo da Slovenija i neke druge zemlje uopće ih nemaju više. A prema europskim do sada uređenim direktivama i prihvaćenim vidjeli smo da je izuzeće ostavljeno Austriji možda, ali nisam siguran da li su i njemačke Sparkasse ona čuvene eventualno u tom izuzeću kao temeljni kapital i ostalo. Prema tome ovo je sad pokušaj jednog takvog izuzeća i utvrđivanja našeg puta i statusa u toj pravnoj regulativi. Uz ona iskustva koja smo imali, negativna iskustva, ne govorim o onim pozitivnim nego temeljem negativnih iskustava i ono što se da ispraviti kažem i kod banaka, a i kod štedionica je štedno-kreditna zadruga do sada se vidio temeljni problem u upravljanju, u nadzoru, u kontroli, u sankcijama i zapravo iz nedostatka svega toga događalo se one tragedije, traume koje su se događale, a da se unaprijed nije moglo spriječiti, pa čak i kad se ponekad spoznalo da se nešto događa nije moglo spriječiti takva pojava. Ove dvojbe da li će HNB moći kontrolirati, a s obzirom na redefinirani status banaka i ove također kao i ovih unija ostavili smo povjerenje da će HNB s punim povjerenjem uz … /Govornik Mi smo mogli reći zašto Ministarstvo financija bez obzira koje i jedno i drugo i treće u svakoj Vladi nije interveniralo ili postiglo rezultate, a vidjeli smo da dijelom i nisu bili ni te skupštine dužne izvještavati. No s druge strane isto tako zar je netko odgovarao u HNB-u za stečaj bilo koje banke? Volio bih vidjeti primjer i slučaj da li je itko odgovarao. Prema tome, bez obzira na nadležnost čini mi se da ovdje sada kada smo se usmjerili da centralna nacionalna banka vrši nadzor tog financijskog sektora da će biti efikasnija u smislu propisivanja i donošenja podzakonskih akata, a onda i primjene takve akata i mogućnosti ažurne intervencije da bi se izbjeglo sve ono što je do sada bilo bilo neregulirano na tom području. Navoditi broj kao argument, broj dosadašnji ili trenutni kapitala i štedno-kreditnih zadruga mislim da nema potrebe. Cilj je da ova unija uz one banke postigne temeljnu svoju svrhu a to je cilj ili načelo uzajamne pomoći i gospodarskih interesa onaj koji se unutar udružuju. Držimo da se to kroz ovaj zakon može postići i da kroz ovako definiran temeljni kapital i visinu učešća pojedinca unutar toga da se može uskladiti ove sitne detalje da se može i mora uskladiti kako bismo postigli izuzeće da u okviru prilagodbe i ovog screeninga sa Europskom komisijom možemo imati uređeno financijsko tržište. Ovo je još jedan prilog od toga, prilog tome i ostavlja se ono pitanje dali smo i amandmane da se i uprava, nema logike tri godine da to bude barem četiri godine kao što je nadzorni. Eventualno Zakon o trgovačkim društvima je drugačije uredio, ali držim da 4 godine može jer teorijski nikad se neće poklopiti isti dan pa i sat da imenuju upravu i skupštinu, odnosno upravu i nadzorni. Prema tome držim da to može udovoljiti ovome, uz produženja ovih rokova koje smo predložili za sada također smatramo da sasma pristojno vrijeme da se može izvršiti transformacija sadašnjih oblika u nove oblike koje smo već naveli, Ali isto tako da se izabere treći put da dosadašnji članovi mogu i odustati i zatražiti povrat svog kapitala u onome dijelu, naravno koji se ne usklade. eventualno tih dvojbi da će HNB, pa propisuje se ovdje rok kada i što ona treba uskladiti, držimo da ona može odraditi taj dio posla s obzirom na njenu zakonsku obvezu i da će ona možda efikasnije i na način izvještavanja i kontrole direktne i poduzetih direktnih mjera koje će ona imati moći provoditi preventivne mjere tako da se ne bi ostavila mogućnost da se događaju dosadašnje bih rekao traume koje se na ovom području najosjetljivije. Evo, uz potvrdu potrebe usuglašavanja tog glasovanja i prihvaćanja ovih amandmana i možda nekih drugih sitnih klub HDZ-a podržava donošenje zakona i smatramo ga nužnim. Hvala lijepa. Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Ovaj zakon kojega je Vlada predložila zapravo odnosi se na 124 štedno-kreditne zadruge kao što smo ih kasnih '90.-ih nazvali sa negdje oko milijardu i pol bilančne svote sa sredinom ove godine od kojih je 11 ili 12 imalo dozvolu obavljanje i platnog prometa. E sad, da li su svi ostali razlozi podjednako bili prisutni kad se predlaže ovaj novi propis ili je i djelomično obavljanje platnog prometa također u bankarskom, u velikom bankarskom sustavu smetalo, pa i u ovom zakonu toga više ne bi bilo ne znam. Kolega Prtenjača je iznio amandmane odbora koji se odnose na rokove. Nismo čuli stav Vlade o ovim amandmanima. Pretpostavljam da će biti prihvaćeni, jer ja bi želio da budu prihvaćeni, jer je moja rasprava djelomično vezana i upravo na upozorenje da rokovi predloženi zakonu jesu prekratki ako želimo da preoblikovanje 124 sadašnjih pravnih osoba kao kreditnih zadruga i njihovo pretvaranje u kreditne unije ili štedne banke bude provedeno u zakonitom miru bez nervoze, uzbuna i panika do kojim bi moglo doći onda prihvaćajući već ove amandmane bi dobili duže rokove za koje smatram da u provedbi zakona i stjecanju prava na zahtjev izuzeća u pregovorima s Europskom unijom ne bi ništa izgubili. Jer ako je Bruxelles Austrijancima dao da zadrže svoje kreditne unije ili kreditne zadruge, a mi ovim zakonom sada reguliramo ne vidim razloga zašto onda to i kod nas ne bi bilo moglo tako. Dakle upozoravam, meni je žao, nema državnog tajnika koji ima pravo odgovarati gospodine pomoćniče ministra ja znam da odgovore znate, ali na žalost Poslovnik vam ne daje pravo da na to odgovorite, dakle to je prva dilema koja je kod rokova prisutna, to tim više da 31. ožujak iduće godine je praktički tu kad mi usvojimo ovaj zakon i kad se objavi u "Narodnim novinama". Druga dilema je dakle vezani na platni promet. Platni promet i obavljanje platnog prometa kod nekih zadruga nije bio uopće veliki problem, jer da bi oni obavljali platni promet trebali su suglasnost Hrvatske narodne banke i bez toga nitko nije mogao voditi platni promet. Dakle taj dio argumentacije otpada, očito je bilo nekih interesa velikog bankarskog sfere ili velike bankarske sfere da to drugačije reguliramo. I šta sada ovaj zakon novi donosi? Kreditne unije. 50 građana nekim interesom povezano sa po 10 tisuća kuna, to je pola milijuna kuna osnivačkog kapitala, osnuju kreditnu uniju. Mislim da postoji u hrvatskoj tradiciji jedan zgodniji naziv, kreditna unija. Kasa uzajamne pomoći znate. Ljudi daju ulog, šest mjeseci novac stoji, nakon toga imaju pravo na kredit, na pozajmicu bez kamata, minimalnom kamatom. To je zapravo to. U tvornicama, u poduzećima i jesu i još uvijek funkcionira upravo takva vrst međusobnog pomaganja. Zakon ima odredbe o nadzoru i uvjetima likvidacije. U obrazloženju nadalje piše da je cilj ovoga zakona vratiti ili stvoriti povjerenje građana i da se na ovom dijelu financijskog tržišta uvede reda. Sada ja pitam da li je to istina. Prvo što se tiče povjerenja, ja mislim da veliki dio građana koji su ostali bez svog novaca u "Cekinu" međimurskoj štedionici i ostalim štedno-kreditnim zadrugama neće dobiti povjerenje samo zbog toga što ćemo jednu stvar nazvati drugim imenom. I čini mi se da odredbe o nadzoru nisu dovoljne da spriječimo ono što se dešavalo i dešavat će se i nadalje različiti "Cekini" međimurske štedionice i svih drugih oblika toga jer kapital kad ode i kad nestane kazna od 100 tisuća kuna za člana uprave ili čelnika uprave kreditne unije onima koji su ostali bez novaca ne znači baš ništa. Drugo, da li će biti reda na tom sektoru financijskog tržišta? Ja sam otkrio da osim velikih banaka i ovih štednih banaka koje smo u Zakonu o bankama malo prije raspravljali i kreditnih unija u Hrvatskoj funkcionira još jedan financijski magnat ogromne snage i moći kako po kapitalu tako po utjecaju jer se o njemu nitko ne usudi ni raspravljat a kamoli predložiti zakon. Državni tajnik je spomenuo u jednom trenutku doduše sramežljivo, oglasi na stupovima, ako ste primijetili to. To su oglasi na stupovima gdje na tržište, financijsko tržište izlazi ilegalni kapital. I što je zajedničko tim oglasima? Nema ni jednog imena ustanove, institucije ili banke ili adrese tko iza ovoga stoji samo brojevi mobilnih telefona. I kažu da daju kredite bez jamaca, bez hipoteke bez obzira da li mu je plaća opterećena više od 1/3, bez zaloga, bez učešća. Najniža kamata, za tri dana riješeni kredit, prigodni božićni, uskrsni, zatvaramo crnu listu. Pazite zatvaramo crnu listu onih koji su na bankarskim crnim listama. I to sve, je to sve legalno. Tko stoji iza ove kreditne ponude? Čiji novac dolazi preko ulice do građana pod takvim uvjetima? Ja sam zaista mislio da se udružilo desetak tajkuna i da svoj kapital stvoren na sivoj ekonomiji legalizira na ovakav način, ali pažljivim iščitavanjem u ovim tekstovima poruka piše: ne plaćate čak ni proviziju ni trošak kredita jer to sve plaća banka. banka. Piše banka plaća trošak kredita. Bankarski krediti, bankovni krediti. Koje to banke na ovakav način u Hrvatskoj posluju? Štedno-kreditne zadruge. Ne. Banke. Ja sam se poigrao i nazvao nekoliko ovih brojeva, mobitela koji su ovdje i došao sam do tvrdnje i spoznaje da su zaista banke. U onoj tablici u koncentraciji bankarskog kapitala među prvih pet Da li se ovo radi zbog toga da se izigra propis o maksimalnom povećanju kreditnog potencijala kojega poslovna banka smije plasirati na tržište? Da li se ovdje radi o kapitalu koji se na ovakav način zapravo legalizira jer je došao iz nekog drugog tržišta da ne spominjem drogu ili nešto drugo? Da li se ovo radi da bi se izbjegao nadzor Hrvatske narodne banke? I sada završavam pitanjem: Koja odredba u Zakonu o bankama koji je bio prije 15 minuta na raspravi i koja odredba ovog zakona jamči da sutra u Hrvatskoj ovoga više ne bude? je nadležnost Hrvatske narodne banke je ta da do sada ovo nije mogla spriječiti, a da će nakon usvajanja ova dva zakona to morati spriječiti. U obrazloženju zakona nema odredbe, odnosno rečenice da li je Hrvatska narodna banka dala mišljenje na ovaj prijedlog zakona? Da li Hrvatska narodna banka ima ikakvo mišljenje o ovlastima koje dobija ovim zakonom i da li će moći dobivene obveze primjenjivati kod kreditnih unija da spriječimo ovo sivo tržište. I završavam sljedeće, na žalost državnog tajnika nema od koga bih mogao dobiti odgovor, pa vas molim kolegice i kolege da zajedno pronađemo odredbe Zakona o bankama i Zakona o kreditnim unijama koje sada Hrvatsku narodnu banku ovlašćuju, kojim naređuju da spriječe ovo. A zašto ovo potenciram? Nedavno sam bio svjedokom jedne zagrebačke obitelji koja je ostala ne samo bez stare kuće u Zagorju nego zagrebačkog stana u kojem živi jer je potpisala s jednim od ovih ugovor. Pravomoćna sudska presuda je donijeta u roku od dva mjeseca u korist onoga čiji je mobitel ovdje bio napisan. Tada sam saznao da postoji stotinjak pravomoćnih sudskih presuda gdje hrvatsko pravosuđe sudi i dosuđuje u korist ovih lihvara koji se nalaze na ovakvom bankarskom tržištu, a s druge strane kažu mi da ovo nije zakonita djelatnost. Pa kako je onda moguće da hrvatski sudovi donašaju presude u korist ovih, a protiv građana ako je ovo nezakonita djelatnost, aktivnost. se ne razumije./ ja to ne znam, ali nema bolje prilike nego sada jer su sad ova dva zakona ispred sebe imamo. I ako toga nema, ja vas molim, predstavnici Vlade, ili nam zaista pokažite ili dajte putem Vladinog amandmana reagirajte da ovo spriječimo. Na stotine i stotine građana je nasjeo ovim ponudama i ostali su bez svoje imovine. prihvatiti tvrdnju da policija ili postojeća nadležna tijela ne mogu uredovati jer bi trebali doći u privatni stan i da se do njih ne može doći. Pa kako korisnici kredita dolaze onda do njih? Negdje se oni jedanput moraju naći da potpišu ugovor. Kako sudovi sude u njihovu korist ako se ne pojavljuju čak ni na sudovima onda? 124 štedno-kreditne zadruge sa milijardu i pol bilačnog kapitala. Donašamo posebni zakon da bi se oni preoblikovali u kreditne unije ili štedne banke, potrošit će milijun, 2, 3 ili 5 ako ne i više kuna administrativnih troškova, papira, pre, do, od registracija. A na ovom tržištu je 10 puta više novaca od ovih milijardu i pol u štedno-kreditnim unijama, odnosno zadrugama i za ovo zakon nemamo. Oni se ne moraju preoblikovati i vjerojatno od Europe nećemo tražiti izuzetak da ovo možemo nastaviti i kad budemo članica Europske unije. sad oba zakona su pred nama. Možda odgovori postoje, možda to u zakonu ima, ja našao nisam. Pitao sam neke prijatelje koji rade u institucijama koje se ovdje spominju i kažu nema tih odredbi. Ovo će nadalje biti legalno. I usput, prema članku 30. Zakonu o porezu na dohodak, svaka kuna kamate koju zarađuju ovi kamatari trebala bi oporezovana sa 45%, stopom 45 jer nema pravo na osobni odbitak. 45% na svaku kunu kamate. U prvih 9 mjeseci ove godine prihod državnog proračuna od ovih je 0 kuna. Krediti koji se ovdje nude u prosjeku su 100 tisuća eura. Uzmite kamatnu stopu od 8% na 5 godina i doći ćete do kamate i do utajenog poreza na dohodak. Hvala. Za Klub HSU-a, poštovani zastupnik Stjepan Kozina. Izvolite. Gospodine predsjedniče, predstavnik Vlade, dame i gospodo zastupnici. Prijedlog zakona o kreditnim unijama kao financijske institucije u kojem poslovanju sudjeluju svi članovi na načelu uzajamne pomoći, štiteći svoj interes. Dosadašnji pravni okvir ovih institucija sadržan je u Zakonima o štedno-kreditnim zadrugama. Kako nijedne odredbe nisu uvažavale određene probleme u poslovanju dolazilo je do problema u smislu kriminala, prevara i gubitkom imovine štediša. Na taj se način gubilo povjerenje u financijske institucije i općenito u pravni sustav države. Kreditne unije u Republici Hrvatskoj imale su određenu tradiciju. One su bile i prije rata, formirale su se da li po cehovima, da li po nekim interesnim družinama ili kako drugo. Kreditno-štedne zadruge bez razlike u problemima koje su ih pratile, neke su se potvrdile i radile te na taj način potvrdile. takvim štedno-kreditnim zadrugama koje su ostvarile dosta visoki kapital i jako dobro posluje. One bi i dalje htjele ostati u kreditnim unijama, međutim kreditne unije imaju dosta mali opseg rada koji već oni sada obavljaju pa će biti prisiljeni da se pretvore u štedne banke. Međutim, štedne banke imaju dosta visoki taj kapital koji mora biti pa ne znam kako će to biti. Kada bi bilo moguće da te kreditne unije ima nešto blaži taj odnos prema njima i općenito da se poveća opseg njihovog rada, to bi bilo znatno bolje. Radi toga i kreditne unije imaju svoje mjesto i podržavamo donošenje tog zakona. Međutim, radi poboljšanja zakona imamo određene primjedbe, na određene članke zakona dali smo i amandmane. Prije svega izostavljeni su poslovi platnog prometa za obrtnike. Isto je bilo dozvoljeno štedno-kreditnim zadrugama nakon predanog elaborata i zadovoljenja tehničko-tehnoloških uvjeta na način koji se propisan za banke. Ograničavanje kreditne unije na jedinice lokalne samouprave suprotno je ustavnim načelima o pravu čovjeka koje se odnose na protok kapitala i suprotno je načelima Europske unije u smislu globalizacije. Zakonodavac ovim Prijedlogom gotovo u potpunosti onemogućava kvalitetan rad i razvoj kreditnim unijama. Ako uzmemo u obzir da je većina uspješnih štedno-kreditnih zadruga, tj., zadruga koje će inače najveći teret prilagodbe ovog dijela financijsko tržišta novim zakonom ustrojeno na principu rada u više jedinica lokalne uprave i samouprave, onemogućit će se ne samo nesmetana tranzicija u kreditne unije nego i značajno otežati daljnji rad te razvoj istih, što je bila nit vodilja predlagača zakona. Ustrajanjem na odredbama ovog članka štedno-kreditnim zadrugama koje svoje poslovanje ostvaruju 3 ili 4 ili više županija, značilo bi smanjenje broja radnih mjesta i do 80% što je u današnje vrijeme ne samo kontraproduktivno nego i nije u skladu sa načelima i politikom koje ovaj Dom, Vlada i sva ministarstva propagiraju. Znači li ovaj članak da komintentima kreditnih unija koji promijene mjesto stanovanja, a što je čest slučaj u praksi, automatski prestaje članstvo i obaveza prema matičnoj kreditnoj uniji. Kako objasniti dojučerašnjim klijentima da promjena mjesta stanovanja moraju promijeniti i kreditnu uniju s kojom posluju. Da zaključim, ustrajanje na ovom članku i svim njegovim odrednicama značilo bi zatvaranje najvećeg broja štedno-kreditnih zadruga koje nisu u mogućnosti preoblikovati u štedne banke ili ne vide interes u poslovanju samo jedne jedinice lokalne uprave ili samouprave. Veća prava za primanje članova u kreditnu uniju treba imati uprava. Smatramo da nije potrebno dnevno sazivati nadzorni odbor radi toga. Izjavu o prihvaćanju Statuta mora ovjeriti javni bilježnik i to su određeni troškovi. Smatramo da uprava može sama utvrditi identitet uvidom u javne isprave. Na taj način proceduru pristupanja i potpisivanja potrebne dokumentacije treba ostaviti djelatnicima znači radnicima koji neposredno komuniciraju sa budućim članovima unije. Istinitost podataka na dokumentaciji može biti predmet redovne kontrole poslovanja kreditne unije. Skupština kreditne unije do određenog broja članova može biti kako je predviđeno. Međutim, ako kreditna unija ima i preko 5 hiljada članova treba omogućiti postojeća pravila da se članovima predloži određeni broj članova skupštine koje bi oni odabrali i isti broj znači koji bi zastupali skupština prema delegatskom principu. I ovo da zaključim. Mi smo dali određene amandmane u pravili ćemo prihvatiti prijedlog ovog zakona i smatram da bi on trebao donijeti novine i da bi se neki amandmani trebali …/Govornik Hvala predsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege! Ovo je zakon kojim se zapravo želi zamijeniti postojeći Zakon o štedno-kreditnim zadrugama i donošenjem ovog zakona taj bi zakon prestao važit. Dakako neka od rješenja vezano za kreditne unije podsjećaju mnoge i na kasu uzajamne pomoći odnosno kasu uzajamne solidarnosti. No sva ta rješenja na neki način i trebaju biti sadržana i u ovom zakonu i treba ih imati u vidu. Ono što je posebice interesantno zapravo jeste pitanje kako je zakon razradio ova pitanja i područje? I odmah moram reći da već kod poslova kreditne unije u članku 30. postavlja vrlo ozbiljno pitanje zapravo kad se kaže da kreditna unija smije obavljati samo sjedeće poslove, primati novčane depozite članova kreditne unije u domaćoj valuti, odobravati kredite članovima unije u domaćoj valuti, obavljati mjenjačke poslove za članove kreditne unije, dodjeljivati novčanu pomoć članovima kreditne unije, davati jamstva itd. E sad se prvo postavlja pitanje zašto onda ako se govori o dodjeljivanju pomoći nije u okviru kreditne unije posebice formiran fond solidarnosti? I to je zakonom propisano koji iznos od temeljnog kapitala i zajedničkog ulaganja se uzima i formira u fond solidarnosti iz kojeg se onda mogu davati uzajamne pomoći. Pazite, ako se radi o pomoćima onda je jasno da su to bespovratna sredstva. Drugo, na što bih htio odmah u tom kontekstu upozoriti jeste pitanje, zašto pojedine poslove kao što je recimo pitanje obavljanja platnog novčanog prometa ne bi isto tako mogla kreditna unija obavljati za svoje članove? Nije logično mislim. Naravno, treba dobiti odobrenje Narodne banke ali nije logično da ona to ne može raditi pogotovo s obzirom da su to do sada mogle raditi štedno-kreditne zadruge. Treće, uopće nije logičan član 5. Prvo, postavlja se pitanje pojedinac znamo da je jedan. Par je dvoje. A koliko je udruga? Tri, pet, šest, sedam, koliko fizičkih osoba? Nije uopće logično po čemu ili na osnovu čega je propisano da bi kreditnu uniju moglo osnovati 50 ili više osoba. To tim više ako se ima u vidu i poveže se sa člankom 7. kad se u stavku 5. kaže da najmanje moraju imati 5% uloga odnosno ne smije biti veći od 5% i da ukupni ulog mora biti do 500 tisuća, najmanji ulog temeljnog kapitala 500 tisuća kuna. Ako se radi o 5% onda to ovdje ovih 50 zapravo jednostavno ne mogu taj dio ostvariti. Prema tome, najveći broj koji bi po tome mogao ostvariti je 20 osoba. Ili se mora ovaj postotak mijenjati ili se mora između ostaloga i zbog ustavno pravne stipulacije raspraviti pitanje ovoga broja osnivača kreditne unije. Naime, ja zastupam tezu sukladno našem Ustavu, po mom mišljenju mislim da na to imam pravo kad se kaže u Ustavu u članku 43. dopustite da citiram: "Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njegovih probitaka ili zauzimanje za socijalna, gospodarska, politička i tako druga kulturna uvjerenja i ciljeve. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate, druge udruge, uključivati se u njih i stupati i tako redom." E sad pazite. Ovdje se radi o tome da probicima, radi njihovih probitaka, radi zauzimanja za ostvarivanje socijalnih, gospodarskih ciljeva. Molim vas lijepo to radi i kreditna unija. A svatko na to ima pravo. Zašto bi sada mi sveli da to mora biti 50 osoba? Osim toga kod svih drugih udruga po Zakonu o udrugama tako visoki broj se, ili veliki broj se ne traži za osnivanje bilo koje druge udruge. Naravno dosta je interesantno da kada je u pitanju izmjena i dopuna Statuta i donošenje Statuta da se traži 2/4 većina glasova a u isto vrijeme osnivačka skupština u stavku 4. članka 5. kad donosi poslovni plan kreditne unije za prve tri godine poslovanja kreditne unije zahtijeva za izdavanje odobrenja itd., tada se postavlja pitanje zapravo da li se i to donosi sukladno ovom kao što piše u stavku 5. većinom glasova svih osnivača. Naime, jer ovdje se vrši raspodjela sredstava. Prema tome, ovdje se postavlja pitanje da li i tu trebala biti 2/4 većina? Treće je dosta interesantno rješenje vezano uz članak 9. vezano za to da članovi kreditne unije mogu biti samo i sad se nabraja. E sad vrlo je interesantno spomenuti stavak 3. koji kaže, mogu biti članovi kreditne unije ako ispunjavaju samo jedan od sljedećih uvjeta. jedan od tih uvjeta po mom mišljenju nije do kraja ustavno pravno utemelje. A to on glasi, pripadaju određenom zanimanju odnosno profesiji. Poštovane kolegice i kolege, u našem Ustavu je izričito propisano, ja ću i to biti slobodan citirat: da svatko u Republici Hrvatskoj ima pravo i slobodu neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju i naglašava naobrazbi." I ne bi se moglo po naobrazbi kao što ovdje piše po određenom zanimanju ili profesiji i druge isključiti. Odnosno jednu profesiju favorizirati a da se ne povrijedi članak 14. stavak 1. Ustava. Dakle, mi možemo razgovarat o tome koju naobrazbu moraju imati članovi uprave kreditne unije, koju moraju imati članovi nadzornog odbora ali isključiti samo jednu naobrazbu, stvoriti to kao maltene kao da stvaramo nekakve zidare nove itd., a po našem Ustavu to ne bi išlo i to bi se moralo prije nego se donese ovaj zakon barem još jedanput preispitati i vidjeti. E sada, dosta interesantno opet rješenje vezano za članak 11. član kreditne unije može biti isključen iz kreditne unije odlukom nadzornog odbora ako prestane ispunjavati uvjete iz članka 9. to je broj jedan. A broj dva, ako bi i bilo isključenje u pitanju onda to nadzorni odbor ne bi mogao odlučivati jer član unije je skupština te iste unije, ona je najviše tijelo. Prema tome, to bi morala odlučivati skupština a ne nadzorni odbor. Ja nemam ništa protiv da se otvori i mogućnosti da skupština nekog člana može isključiti iz svojih redova ali se zakonom treba propisati koji su to uvjeti vjerojatno zbog teške povrede zakona narušene, štete ugleda itd. To bi moglo se eventualno propisivati ali tada to mora se dati odgovornost skupštini. u članku 17. se govori između ostaloga za člana uprave da član uprave ima najmanje srednju stručnu spremu. To jednostavno ako se sa aspekta obavljanja poslova koje mora obavljati kreditna unija i dobiti odobrenje od Narodne banke teško bi moglo ići se ispod razine one koju je propisao Zakon o trgovačkim društvima, to tim više što se u zakonu ovom spominje isto tako da se na upravu primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima. E, onda tu dodatno odmah fali jedna odredba kao što je to pitanje solidarne odgovornosti propisano kod članova nadzornog odbora tako isto tako postoji solidarna odgovornost članova uprave ili pojedinca člana uprave za štetne posljedice koje je svjesno propustom napravio u obavljaju tih poslova. Isto tako, u članku 17. je, citiram, nije bila član uprave ili nadzornog odbora kreditne unije. Dakle, to je pretpostavka. A onda već u članku 18. i dalje govori ako je bila ali je prestala obavljati. Ovdje se postavlja pitanje ako je bila član druge kreditne unije ili nadzornog odbora onda je pitanje koje vrijeme mora proteći kad se ne može imenovati za člana uprave zbog mogućeg sukoba interesa a ne ovako generalno postaviti a onda u isto vrijeme drugim odredbama to …/Govornik se ne razumije./… U članku 18. se govori da bi član uprave mogao biti biran na tri godine, članovi nadzornog odbora kao što se vidi kasnije u odredbama na četiri godine. Sad se postavlja pitanje zašto najduže do tri godine kada oni mogu biti po Zakonu o trgovačkim društvima birani na zapravo na pet godina. Prema tome, nema rezona, takvog ograničenja ili bolje rečeno oni se nisu posebice razradili. najinteresantniji dio jer moram s obzirom na vrijeme raspraviti nekoliko stvari koje se odnose na preoblikovanje, zatim pripajanje ili spajanje, prisilna likvidacija. Prvo, postavlja se pitanje pripajanje ili spajanje dviju ili više unija kaže se ovdje mora u cijelosti prenijeti imovinu. Zašto? Zašto ono ne bi moglo biti do iznosa koji je najmanje zajamčenog temeljnog kapitala da bi se mogla osnovati kreditna unija. Prema tome, da i članovi ne moraju sve svoje zapravo tada prenositi imovinu. Onda vas moram podsjetiti još, naravno taj dio bi trebalo dodatno razraditi u cijelosti osobito kada se još govori o ovom pitanju oko likvidacije. Imate posebno likvidacije u prijelaznom razdoblju za koje će rješenje rješenje donositi za likvidatora Ministarstvo financija a onda prije toga imate likvidatora nakon prijelaznog razdoblja koji će raditi narodna banka vezano za određene zakonom stečene uvjete. Prema tome, nemoguće je ovako te stvari riješiti. I zadnju stvar koju bih htio reći, to je pitanje kaznenih odredbi koje jasno potpuno se moraju usuglasiti, nema smisla da ovako ostanu kako jesu jer jednostavno taj dio neće moći funkcionirati s obzirom da su te kazne puno veće nego što su ulozi koje bi mogli imati da bi mogli osnovati temeljni kapital. Prema tome, bolje da onda da cijeli temeljni ulog nego da plati prekršajnu kaznu. I rokovi usklađivanja jednostavno ne funkcioniraju. Primjerice, šest mjeseci narodna banka ima da provedene propise može napraviti. Do 1. svibnja se oni moraju o ulozima očitovati. Kako će u štedno-kreditnim bankama to uraditi ako nemaju provedbene propise, zadrugama ako nemaju provedbene propise. Prema tome, taj dio treba usuglasiti da bi mogao biti zakon provediv. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege! Prijedlog zakona o kreditnim unijama regulira dio financijskog tržišta sadašnjeg i to iz područja djelovanja štedno-kreditnih zadruga. Kreditne unije su novim zakonom prije svega zamišljene kao financijske ustanove namijenjene za pružanje užeg kruga financijskih poslova svojim članovima po načelima uzajamnosti. Kreditne unije u Hrvatskoj imaju tradiciju. Nedugo nakon osnivanja prvih kreditnih unija u Europi 1850. godine 1862. godine osnovana je kreditna unija u Pitomači te je početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj djelovalo 1511. kreditnih unija s oko 250 tisuća članova. U zemljama Europske unije danas djeluje preko 130 tisuća različitih kreditnih unija u kojima je organizirano preko 83 milijuna članova i zaposleno više od 2 2 milijuna i 300 tisuća djelatnika. Mislim da je interesantan podatak da je 31.12.2005. godine ukupna bilančna svota štedno-kreditnih zadruga u Republici Hrvatskoj iznosila milijardu i pol milijuna kuna. Odobrenje za rad ima 124 štedno-kreditne zadruge i vjerojatno je da će se veliki dio ovih štedno-kreditnih zadruga nastaviti poslovati kao kreditne unije. Smatram da razvoj kreditnih unija treba dobro urediti, poticati, tradiciju kreditnih unija nastaviti, treba im osigurati budućnost. Ne treba o štedno-kreditnim zadrugama negativno suditi po onima koji su loše štetno poslovali već treba detaljnije zakonski propisati financijske kriterije kojim se osiguravaju sigurnost, solventnost i likvidnost poslovanja što ovaj prijedlog Zakona o kreditnim unijama i osigurava. Kreditne unije kao financijska institucija koje se bave pretežno razmjenom financijskih sredstava između članova kreditne unije koje su vlasnici i kojom upravljaju svi njezini članovi kroz određenu demokratsku proceduru trebale bi iskoristiti sporost banaka u rješavanju financijskih neravnoteža, pogotovo građana kao i primjenu relativno strogih uvjeta pri odobravanju kredita. Činjenica da se veliki broj brzih i malih kredita da se rješavalo baš kroz štedno-kreditne zadruge i to umirovljenicima i obrtnicima umirovljenicima i obrtnicima dok su banke takve kredite rješavaju putem skupih dopuštenih prekoračenja tekućih računa gdje je kamatna stopa i preko 12%. Ono što smatram da bi trebalo promijeniti u zakonu a to je broj osnivača je to da kreditnu uniju može dakle osnovati trideset i više osoba a ne kao što je u prijedlogu zakona odnosno da ostane isti broj kao i prije na istoj razini u smislu lakšeg usklađivanja sa zakonom postojećih štedno-kreditnih zadruga. Osim toga, manji broj osigurava lakše, brže, efikasnije odlučivanje i manje troškove održavanja skupština. S tim u vezi podnijeli smo kolega Jelkovac i ja jedan amandman. Na kraju u svakom slučaju podržavam usklađivanje ovog dijela financijskog tržišta sa propisima ali također predlažem i prihvaćanje pojedinih podnesenih amandmana koje smatram opravdanim. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite. **Korenika, da se ne bih ponavljao ali ipak morat ću neke stvari ponovo reći jer sam i ja dao amandmane ali čini mi se sva negativna iskustva koja vezano uz štedno-kreditne zadruge imaju građani Republike Hrvatske opravdana su na žalost i možemo mi pričati ovdje danas. Ali veliki broj njihovih članova i štediša ostao je bez svojih novaca. Na žalost u Gradu Varaždinu je nekoliko takvih afera od kojih se jedna još vuče i danas korijene i i repove i pitanje kada će se ona sudski do kraja razriješiti jer su građani s pravom nezadovoljni jer smatraju da institucije pravne države u tim slučajevima nedovoljno ili vrlo malo rade i odrađuju svoj posao. Međutim, konkretno u ovom zakonu već je kolegica Zgrebec u ime Kluba govorila kako je njezin dojam a ja mislim da se slažem s njom i da je to činjenica bez obzira što će mi netko reći to se dugo radilo. Radilo se možda jest dugo. Međutim, time je onda poraznije koliko je ovaj zakon nekonzistentan, koliko ima suprotstavljenih članaka i ja bih molio isto i upravo zbog toga ću predložiti na kraju, a mogu reći i odmah sada predlažem da se ipak donese zaključak da ovaj zakon ide u drugo čitanje upravo zbog toga da se mogu uskladiti sve ove nelogičnosti pa i ne samo sa Zakonom o bankama nego i sa nekim drugim propisima. Ja i sada postavljam pitanje kao i moji svi prethodnici koji su razlozi da se u poslovima kreditne unije izostavlja posao platnoga prometa. Činjenica jest da 2002. godine kada je Narodna banka u skladu sa Zakonom o platnom prometu u zemlji odobrila da štedno-kreditne zadruge mogu vršiti poslove platnoga prometa. Ja mogu pitati sebe i vas i čini mi se da je odgovor da se ide u prilog velikim bankama. Zašto? S kojim, koji su razlozi ako želimo da nešto bude za članove štedno, u ovom slučaju kreditnih unija brže, kvalitetnije bolje jer ionako je činjenica da će se i dalje glavni računi će uglavnom obrtnici imati u bankama. Zašto se ne bi onda i dalje vodio platni promet. Meni to nije jasno. Pretpostavljam da će nam predlagatelj to objasniti. Druga stvar, nije mi jasno zašto bi oni članovi štedno kreditne, odnosno kreditne unije ne bi imali 10% kapitala i oni i oni koji su međusobno povezani jer tada će sasvim sigurno i njihovi razlozi da se kvalitetnije i bolje, pa da i bude veća kontrola. Znači, imat će više razloga za to, nego ako je to samo 5%. Ja ne vidim da je to bilo kakvo usuglašavanje sa pravilima A pri tome u članku 9. gdje se određuje tko mogu biti članovi kreditne unije vezato na jedinicu ili regionalne samouprave. Čini mi se da je sporno i sa temelja hrvatskoga Ustava, jer mi se zalažemo da se sve i imamo to i trend u Europi da se sve globalizira, da se ide na sve veće područje. Zašto ne bi i osobe koje su iz različitih područja Hrvatske našle neki poslovni interes, a da to ne bude samo jedna jedinica lokalne i regionalne samouprave već je kolegica Zgrebec govorila i o nelogičnostima koji pišu u pojedinim člancima zakona. Posebno je pak problematično u članku stavku trećem kada se za svakog novog člana treba sastajati nadzorni odbor, a sa aspekta troškova da se i u stavku četvrtom podaci koji se daju da ih mora potvrditi javni bilježnik. Ja ću vam samo reći imamo 124 štedno-kreditne zadruge trenutno u Hrvatskoj sa 124000 članova. Ako znamo da svaka ovjerena preslika košta 46,60 kuna i ako se ponovo mora sve ovjeravati kome i za koji račun mi opet dajemo tolike novce. Pa pretpostavljam da ovjerom od uprave plus uplaćivanjem onog iznosa koji treba financijski da se prihvaća i onda statut i da ne treba dodatna ovjera kod javnih bilježnika. Ovako ispada da ćemo javnim bilježnicima još malo u Republici Hrvatskoj povećati njihove prihode i njihov promet. Dao sam amandman isto tako da članak 28. da se iza stavka trećeg dodaju stavci četvrti i peti jer to je nedovoljno jasno bez obzira što se ovdje govori da se primjenjuju i određeni članci Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o bankama. Znači da skupština iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika, da predsjednik skupštine sjednice saziv prema potrebi ali najmanje jedan puta godišnje i isto tako da peti stavak da u kreditnoj liniji koja ima do 50 članova svi sačinjavaju skupštinu a broj predstavnika u skupštini kao i način izbora određuje se statutom kreditne banke. Ovo zbog toga što postoji mogućnost da oni koji su uzeli kredit iz unije, znači mogućnost je da oni jednostavno preglasavanjem dovedu do toga da smanji kamate na postojeće kredite i da dovedu u nepovoljan položaj vlastitu kreditnu uniju. Kao što sam rekao na početku jer vjerojatno ćemo se svi manje-više ponavljati u daljnjim raspravama. S obzirom na neke nelogičnosti i s obzirom na neke stvari koje nisu usuglašene sa Zakonom i o bankama i Zakonom o trgovačkim društvima čini mi se da bi bilo dosta pametno od svih nas da ovaj zakon ode u drugo čitanje. Jer, bojim se da samo predloženim amandmanima a bez eventualnih amandmana Vlade neće biti dovoljno kvalitetan ovaj zakon. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovdje je u najvećem dijelu već gotovo sve rečeno pa ću ja pokušati skratiti svoju raspravu. Dakle, činjenica je da mi ovim zakonom pokušavamo riješiti stanovite probleme koje smo primijetili u funkcioniranju u praksi štedno-kreditnih zadruga a koje su se pojavljivale uglavnom zbog smanjenog nadzora odnosno zbog nepostojanja nadzora od strane centralne državne institucije. Tome je naravno pogodovao i dosadašnji pravni okvir koji u svim svojim rješenjima i Zakonom o štedno-kreditnim organizacijama iz '98. i štedno-kreditnim zadrugama iz '98. i 2002. ta pitanja nije dakle riješio na adekvatan način. Odredbe zakona nisu uvažavale specifične rizike kojima su te financijske institucije, dakle štedno-kreditne zadruge u obavljanju svoje djelatnosti bile izložene zbog toga smo u praksi imali kao posljedicu događanja da se dešavaju i bankroti štedno-kreditnih zadruga, da se pojavljuju afere i generalno da pada povjerenje u financijske institucije i cjeloviti pravni sustav države. Rješenja koja se ovdje pokušavaju koja se, daju se na neki način naslanjaju na iskustva iz zemalja Europske unije. Iz ovih brojki koje su nam date u obrazloženju zakona možemo vidjeti dakle da je u zemljama unije postoji preko 130 tisuća različitih kreditnih unija u kojima je organizirano preko 83 milijuna članova i zaposleno više od 2,3 milijuna djelatnika. možemo vidjeti da se tu radi o prosječno 638 članova odnosno 17,7 dakle blizu 18 zaposlenih po jednoj kreditnoj uniji što je prilično velika brojka. Ovim zakonom pokušava se dakle riješiti budući status 124 štedno-kreditne zadruge mada ova suma u samoj tabeli koju smo dobili daje brojku od 111 ali unutra ne vidim nigdje grada Zagreba pa pretpostavljam da se razlika od 13 odnosi na područje u gradu, u gradu Ja bih malo o konkretnim člancima. Neki kolege u prethodnim raspravama već su i spomenuli stanovite odredbe za koje mislim da bi ih bilo dobro ugraditi u zakon. Konkretno u članku 3. mislim da nema niti jednog razloga da kreditne unije ne obavljaju i poslove platnog prometa za obrtnike naravno članove kreditne unije poglavito iz razloga što mislim da će postojati značajan broj kreditnih unija koje će ustvari i osnovati obrtnici. Prema tome držim da ih oni žele učestvovati, participirati u njihovom osnivanju i zbog toga i zbog toga što preko njih mogu kvalitetnije i lakše, jednostavnije obavljati platni promet. Kolegica Majdenić je u svom izlaganju rekla: «Mi smo zajednički podnijeli amandman kojim predlažemo da se u članku 5. izmijeni odredba prema kojoj u prijedlogu dakle kreditnu uniju može osnovati 50 ili više osoba. Mi predlažemo 30.» To je na neki način odredba koja je važila i do sada. Mislim da ne bi trebalo povećavati tu brojku. U članku 10. kaže se da odobrenje za pristupanje u kreditnu uniju donosi nadzorni odbor kreditne unije jednoglasnom odlukom svih članova. ako usporedimo tekst ovog stavka 3. u članku 10. sa obrazloženjem kojeg imamo u materijalu na stranici 3. Ja ću pročitati to obrazloženje. «Ovim zakonom uspostaviti će se postupak za članstvo u kreditnoj uniji na način da pojedina osoba u želji da ostvari svoje financijske potrebe odnosno dobije kredit potpisuje potrebnu dokumentaciju i postaje član te odmah i bezuvjetno ostvaruje pravo na kredit.» Sastanak nadzornog odbora sasvim sam siguran nije dnevni posao ili nije dnevna aktivnost nego pretpostavljam najčešće mjesečno ili tromjesečno mislim da će tada nastati jedan vakuum odnosno da će potencijalni korisnici odnosno budući članovi kreditne unije zbog toga trpiti. Dakle da se razmisli eventualno da se takova, odnosno pravo stavi u nadležnost upravi. U članku 17. već smo čuli slična mišljenja. U stavku 1. kod uvjeta za članove uprave predviđeno je najmanje srednja stručna sprema. Ovdje se ipak radi o specifičnim, ja bih rekao i vrlo stručnim poslovima poslovima upravljanja kreditnom unijom odnosno upravljanja jednom financijskom ustanovom i mislim da bi bilo dobro razmisliti o tome da predsjednik, da član uprave ima ako već ne visoku stručnu spremu, a onda barem višu stručnu spremu. još samo nešto o završnim odredbama. Neću čitati i ponavljati one elemente koje je svojim amandmanom dao Odbor za proračun i financije. Mislim da su oni puno prikladniji i bliži praksi da će ipak omogućiti kvalitetniji prijelazni period i transformaciju iz štedno-kreditnih zadruga bilo u kreditnu uniju bilo u štednu banku i da bi ih predlagatelj zbog toga mogao prihvatiti. Dakle uz ove promjene i naznake ovaj Zakon bi vrijedilo podržati. Hvala. ovaj zakon i ovaj Prijedlog zakona o kreditnim unijama koji zapravo zamjenjuje dosadašnji Zakon o štedno-kreditnim zadrugama donosi sve bitne stavke koje će regulirati poslovanje u ovakovim institucijama koje su osnovane radi uzajamne pomoći onih koji su se udružili u same kreditne unije. Naime dosadašnji zakoni koji su govorili o štedno-kreditnim zakonima, iz 1989. godine, iz 1998. godine pa tako i 2002. godine o čemu sam već govorio u jednoj replici imali su odredbe koje nisu uvažavale specifične rizike kojima su te financijske institucije u obavljanju svoje djelatnosti izložene. Također niti jedan od spomenutih zakona ne propisuje detaljne financijske kriterije koji bi osiguravali sigurnost, solventnost, likvidnost i poslovanje kreditnih unija. Takove odredbe odnose se prvenstveno na iznos temeljnog kapitala, omjer iznosa temeljnog kapitala i ukupnih obaveza koje preuzima kreditna unija. Iznos pojedinačnog najvećeg kredita, kreditnih, izloženost prema jednom klijentu, iznos ulaganja u materijalnu imovinu, formiranje rezervi pa i sve ostalo što je bilo u pravnom smislu od podnošenja financijskih izvješća te kontrole i zakonskih i kaznenih odredbi. Naime ovaj zakon iz 2002. godine zapravo najviše je omogućio da se dogodi kriminalnih radnji i prevare štediša što u Virovitici samo 1260 njih koji su ostali bez svojih štednih uloga sa ogromnim svotama novaca. No što je tu je. Iza nas je. Nadamo se da će pravni sustav Republike Hrvatske dostići one koji su posegnuli u džepove štediša i da će moći se nadoknaditi bar imovinom koja je ostala sada u stečaju i da neće doživjeti likvidaciju bez naknade štete onima koji su bili štediše takovih zadruga. Govorimo o tome da ovakove financijske institucije u obliku prvih štedno-kreditnih zadruga, obrtničkih zadruga štedno-kreditnih i ostalih naziva koji su korišteni datiraju iz 1850. godine u Europi. i prva obrtno-štedno-kreditna zadruga koja je osnovana u Pitomači 1862. godine i ako se dobro sjećamo i naš pokojni podpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Stjepan Sulimanac bio je jedan od tih koji su bili udruženi u tu zadrugu pa i sam sam u datom pogledu i vremenu bio član i zadrugar te zadruge i korisnik njihovih usluga. Stoga kad mi se predbacuje da ovako iz klupe od gospođe kolegice Zgrebec da nisam upoznat i da ne znam o tom problemu ništa želim joj samo reći da osjećam zajedno sa svim štedišama koji su štedjeli u takvim štedno-kreditnim zadrugama i moram vas izvijestiti da ta zadruga u Pitomači koja je prva u Hrvatskoj i vjerojatno prva i u bivšoj Jugoslaviji na ovom prostoru poslovala da je danas u stečaju samo zbog toga što je konkurencija u obliku političkih i politikanskih nastupa pojedinaca iz određenih grupacija političkih željela ju uništiti i uspjela je u tome. I stoga želim dalje govoriti da u ovom zakonu su jasno definirane i statut i poslovnik i upravljanje likvidnošću i sve one stavke koje govore o jednoj pravednosti u uzajamnoj pomoći svih koji se udružuju, a naročito koji se udružuju, mogu se udruživati zapravo svi jer tako je definiran ovaj zakon, a mogu biti i pod cehovskom i po i po svim ostalim granama udruženi u ovakovu financijsku organizaciju, jedni drugima pomagati. Naime iznos koji je planiran od 500, najmanji iznos koji je planiran depozita od 500 tisuća kuna ja bih povećao na miliju i pol kuna zbog sigurnosti i naplate u slučaju bilo kakvih potresa. No međutim definirano je i to da su pričuve kreditne unije koje moraju biti 20% ukupnog iznosa članskih udjela, kao i da se da se mora najmanje 50% ostvarene dobiti unijeti u pričuve kreditne unije, a ostatak tek može biti isplativ članovima kreditne unije, dok su sada funkcionirali da su kompletnu zaradu od kamata na građanima i štedišama i na svojim članovima birali međusobno i stvarali velike dobiti koje nikada nisu nigdje evidentirane. I to su bile ekstra zarade bez oporezivanja i bez ičega. Na kamatama koje su bile i do 400% što je u sudskim procesima i odlukama i presudama Vrhovnog suda opovrgnuto, dok su isti korisnici takovih kredita došli u situaciju da su izgubili kuće, gospodarske objekte i to je prodano za 1 kunu. U svom tom sistemu koji je omogućavao i taj zakon iz 2002. godine

da su u sprezi sa sudstvom koje je također bračni drugovi i ostali kao na prostoru Virovitičke županije tako i Koprivničko-križevačke, a vjerojatno i drugih. Ja poznajem samo one o kojima govorim, koji su udruženi zapravo u jednu zelenašku organizaciju registriranu pod štedno-kreditnu zadrugu i danas žive na leđima štediša i svojih sugrađana i prijatelja. I želim reći da vjerojatno će ruka pravde dostići njih. No međutim puno je onih koji su doživjeli svoj financijski i ljudski krah ne znajući od kuda zapravo vjetar puše i kako se na njih primjenjuju zakonske odrednice i kako se može sa 400% kamata nekoga opteretiti opteretiti i uzeti mu se kuća za 1 kunu i dalje da bude dužan i on kao i njegovi jamci ili vjerovnici. Vjerujem da ovim zakonom će biti definirano sve u Republici Hrvatskoj što se tiče ovakovih brzih kredita da nadzorni odbor će zasigurno zasjedati ako će imati dovoljno klijenata ili zamolbi za učlanjenje i tjedno jedanputa donositi odluke o prijemu, a isto tako isključenju svih onih koji neće podmirivati svoje obveze ili neće biti solventi kao što se navodi u ovom zakonu. Želim reći još da stvarno pozdravljam ovaj zakon, ali moram naglasiti da je regulativa Europske unije kao i direktiva iz 2000. godine i da se već davno moglo donesti ovakav zakon kako bi se spriječile ovakve malverzacije koje su se događale baš u vremenu 2000. do 2003. godine, a 2004. godine već su krenule u stečaj takove institucije ili su se preregistrirale i kroz druge oblike ponovo zelenašili i otimali novce hrvatskim građanima. Stoga pozdravljam ovaj zakon i želim da stvarno kroz njega oni koji trebaju i koji će se udružiti u ovakvim oblicima će imati dovoljno i zakonskih i statutarnih i poslovničkih ovlasti da mogu kontrolirati, a nadam se i Ministarstvo financija kao i Narodna banka banka Republike Hrvatske imat će instrumente kontrole svih onih koji su učlanjeni, koji dobivaju kredite i koji primaju udjele na račun kamata ili dobiti iz ovakovih formi. No želim naglasiti da zakoni Republike Hrvatske i … /Govornik se ne razumije./ … Vlada Republike Hrvatske mora spriječiti sve one koji su do sada zelenašili kroz oblike štedno-kreditnih zadruga. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Miroslav Korenika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Potpuno je netočno pa i tendenciozno da je zakon iz 2002. omogućio nezakonitost i kriminal. Dragi kolega najveći dio zlouporaba i kriminalnih aktivnosti dogodio se do 2000. godine htjeli vi to priznati ili ne i već su prije 2000. godine krenuli prvi stečajevi, a tek otvaranjem i koalicijskom vlašću došlo je do toga da su građani slobodnije govorili o tome. Zašto te afere nisu razjašnjenje do danas mogu postaviti pitanje i sebi i vama, jer zaboravljate bio je zakon iz '98. godine pa izmjene i dopune i nisu zakoni ti koji omogućuju nego nečasni ljudi i slaba kontrola i nefunkcionalnosti, nefunkcioniranje pravne države, od policije pa na dalje. Gospodine predsjedniče, povrijeđen je članak 209. Poslovnika Hrvatskog sabora, jer gospodin nije ispravio netočan navod moj nego je govorio o onom što ja nisam zapravo ni rekao. Ja sam decidirano rekao da je brisanjem onoga članka u kojem su odrednice da se mora godišnje izvješće podnositi Hrvatskoj narodnoj banci i Ministarstvu financija iz 2002. omogućene kriminalne radnje. Tako sam rekao i iza toga stojim. **Šeks, državni tajnik Ante Žigman. **Žigman, Ante** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi članovi Sabora, zastupnice i zastupnici, evo ja bi se zahvalio na početku svima na vrlo plodnoj raspravi. Radi se dakle kao što je u raspravi vrlo jasno rečeno o zakonu kojim se pokušava stati na kraj svim radnjama koje su do sada bile rađene i svim poslovima koji su uglavnom bili rađeni na nezakonit način kroz štedno-kreditne zadruge. Dakle jednim dijelom se daje mogućnost njihovog usklađenja kao štednih banaka a nakon toga i kroz kreditne unije, dakle za one koji se ne mogu kao štedne banke registrirati, odnosno nisu dovoljno ojačali. Zašto nadzor se seli iz Ministarstva financija u Hrvatsku narodnu banku? Razlog je vrlo jednostavan, zbog toga što nadzor nad monetarnim institucijama, a kreditna unija je monetarna institucija, jer da je kredit treba biti u rukama centralne banke i nema smisla u jednoj administraciji kao što je hrvatska administracija na dva mjesta raditi i razvijati kadrove jednom dijelu u Hrvatskoj narodnoj banci, a dodatno u Ministarstvu financija i na taj način rasipati vrijedne resurse. Stoga je kredibilan prijedlog u ovom slučaju da se kontrola preseli iz Ministarstva financija u Hrvatsku narodnu banku. Vezano za platni prometi poslove koje obavljaju kreditne unije, pa razlog je vrlo jednostavan i jasan. Radi se o institucijama koje nemaju osigurane depozite kao što imaju banke, kao što imaju i štedne banke, kao što imaju ostale institucije koje se tu registriraju unutar tog zakona nego se radi o kreditnim unijama koje kao takve nemaju mogućnost da osiguravaju da doista onaj novac koji odlazi s jednog računa na drugi i nemaju mogućnost dakle da u tom smislu provode kontrolu, nadzor, financijsku kontrolu unutar svoje kreditne unije na način kao što rade to banke i koje na takav način obavljaju platni promet. Do sada su samo tri od 124 štedno-kreditne zadruge obavljale platni promet, a 8 od njih su to obavljali kroz podračun druge poslovne banke. Dakle radi se o tome da nema niti interesa niti je to nužan posao koji bi kreditna unija kao unija u kojoj se nalaze njihovi članovi, koja se bavi razmjenom financijskih sredstava između članova kreditne unije obavljala. Vezano za stručnu spremu je bilo nekoliko naglasaka. Razlog zašto se krenulo na ujednačavanje stručne spreme zato što zakoni, dakle ovaj zakon će biti jednog dana dio sastava zakona unutar Europske unije kada Hrvatska postane članica Europske unije, ne poznaje višu stručnu spremu pa smo stoga stavili srednju stručnu spremu. Pristup članova u kreditnu uniju je puno restriktivniji. Zašto? Iz jednostavnog razloga što ne želimo da netko uđe samo zato da bi dobio kredit, dao jednu kunu udjela nego želimo da kad netko uđe u kreditnu uniju da unutra dulje ostane, da bude njen član i da se zajedno sa ostalim članovima međusobno potpomažu. Kreditna unija nje trgovačko društvo i nije profitno društvo. Dakle ona na kraju godine svim svojim članovima razmjerno isplaćuje višak prihoda nad rashodima i u tom smislu je važna i primjena ovog zakona u navedenim rokovima. Rok za usklađenje je 1.1.2008. godine. Kao što smo napomenuli radi se o tome da Europska unija ne poznaje štedno-kreditne zadruge, da su druge zemlje ukinule štedno-kreditne zadruge, da Vlada ovim daje mogućnost da se štedno-kreditne zadruge koje ne mogu se preoblikovati u štedne banke preoblikuju u kreditne unije i na taj način zadrže svoje poslovanje. Evo primjerice Slovenija i neke druge zemlje su u potpunosti ukinule štedno-kreditne zadruge i na taj način bi se dakle otvorio prostor da se traži izuzeće od primjene direktive o kreditnim institucijama ako se štedno-kreditne zadruge uspiju, a prema zakonu bi se morale uspjeti registrirati kao kreditne unije. Vlada ovim zakonom doista otvara jedan prostor i rješava jedno važno pitanje u dijelu i što je bilo često napominjano uređenja tog tržišta, dakle štedno-kreditnih zadruga i omogućuje njihov kontinuitet u budućnosti u nešto izvinjenijem obliku ali naravno u svrhu zadržavanja financijske stabilnosti i u svrhu zadržavanja kompletne makroekonomske stabilnosti u zemlji. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir